Prijavljenih je šest razpravljavcev. Prvi dobi besedo dr. Matej Tašner Vatovec. **DR. Najlepša hvala, podpredsednik. Mi smo vložili ta amandma iz nekaj zelo praktičnih razlogov. Prvi je ta, da sploh imamo to razpravo danes, v nasprotnem primeru bi obravnava tega zakona dobesedno šla kar mimo, brez neke resne pozornosti oziroma brez neke resne razprave. Z amandmajem predlagamo, da se uveljavitev zakona prestavi v leto 2030, čisto zaradi tega, da se pač ta stvar, ki je po moji oziroma po naši oceni nesprejemljiva in protiustavna, če ne onemogoči, pa vsaj prestavi na nek kasnejši čas. Jaz verjamem, da bo naslednja vlada bistveno bolj razumna pri svojem delovanju; in če ta zakon ne bo veljal, ga bo tudi bistveno lažje razveljaviti in s tem preprečiti vmesno škodo, ki lahko nastane v tem času. Še enkrat, pooblastila, ki jih ta zakon podeljuje Uradu za preprečevanje pranja denarja, so prevelika in preobsežna, brez varovalk, brez nekih resnih premislekov o tem, kakšne posledice lahko za seboj potegnejo. Vpogledovanje v tako široke baze podatkov, neodgovornost ali pa zavračanje odgovornosti do sodišč in tako naprej, vpogledovanje v podatke iz pokojninske, zdravstvene blagajne, v podatke Fursa, zato da se za bistveno predolg čas

te podatke zbirati, ima nek zelo negativen prizvok. Vidimo, da gre za neko zelo jasno namero krepiti ali pa širiti to bazo informacij o vseh. In glede na določbo, ki pravi, da bo lahko minister določil pogoje izjem, koga se ne bo preiskovalo in koga se bo preiskovalo, govori o tem, kar nekateri doživljajo tudi v preteklih dneh s spremembami zakonodaje, ko zaradi nekih izjav, recimo na družbenih omrežjih, dobiš plačilni nalog od Policije zaradi tega. Tukaj je ta namen trenutne vladajoče koalicije, da utiša in da z vsemi sredstvi gre nad svoje nasprotnike in vse, ki drugače mislijo, zelo izražen in niti ni več toliko abstrakten. Mislim, da so ta ustrahovanja in ti pritiski na vse, ki mislijo drugače, postali del vsakdana, in mislim, da je treba takšne prakse presekati in jih tudi ostro obsoditi. In ta zakon, tako kot je zdaj pripravljen, kaže na to, da bo Urad postal še ena od teh instanc, še ena od teh institucij, ki bo imela vzvode za to, da največji koalicijski stranki da podatke in dostop do tega, kako koga diskreditirati. Ne bi bilo prvič, da smo videli takšne poskuse, in to bo samo še dodaten bazen takšnih prijemov za SDS. Naš amandma, še enkrat, zelo jasno prestavlja uveljavitev zakona v leto 2030 iz enega preprostega razloga – da se uveljavi čim kasneje, zato da ima naslednja vlada dovolj časa, da ga razveljavi oziroma popravi. Če pa bo ta zakon dejansko danes prestal obravnavo in bo sprejet, mislim, da bi bilo zelo smiselno razmišljati o ostalih demokratičnih institutih, ki še obstajajo za to, da se ga prepreči. Mislim, da takšna zadeva na Ustavnem sodišču pod nobenim pogojem ne bi smela prestati presoje ustavnosti. Zagotovo bo to tudi ena od stvari, o katerih bo treba razmisliti. Hvala. Hvala tudi vam. Besedo ima mag. Andrej Rajh. **MAG. pravna država ena od prioritet in za to se tudi na vsakem trenutku borimo. Prizadevati si moramo predvsem, da krepimo in utrjujemo pravno državo, da spoštujemo ustavno delitev

s tega podiuma poziv, da vsi ponotranjijo duh Ustave in ga začnete tudi v vladi udejanjati v vsakdanjem življenju. To, kar ta zakon pod krinko boja proti terorizmu predvideva, je, da lahko en urad brez sodne odločbe vstopa v stanovanje, zbira podatke, s soglasjem celo treh ministrov jih posreduje drugim organom. Mi se bojimo, in to zelo upravičeno, da to pomeni tudi zlorabo oblasti. Spomnimo se minulega dogodka, ko so iz policijske uprave zaradi enega zapisa na ovadili bivšega poslanca in ministra, zato ker naj bi žalil ali pa poniževal delo policije. In kaj kaj pravzaprav vlada s takim predlogom želi, je seveda pokazala ravno na takih dejanjih, ki jih v SAB nikakor ne moremo sprejeti za normalne in jih zavračamo. Še enkrat poudarjam, v Sloveniji imamo ustavno razdeljene tri veje oblasti in te veje med sabo so neodvisne in vsaka veja ima svoje z Ustavo določene funkcije, naloge in pristojnosti. In tudi omejitve. In to, kar se sedaj dela, da se v bistvu enemu organu na izvršni veji oblasti, ki je direktno podrejen Vladi, daje praktično neomejene neomejene pristojnosti, neomejena pooblastila, ni v duhu Ustave. In na to opozarja pravna stroka, na to opozarja Zakonodajno-pravna služba, ki je celo podala pripombe na straneh. In seveda mi karkoli drugega, kot slediti pravnim normam in ugotovitvam, ne moremo. In tak predlog zakona ne bomo podprli, ker menimo, da je neskladen z Ustavo, ker menimo, da izvršni veji oblasti podeljuje sodniške pristojnosti. A veste, kaj se to pravi?

to je nedopustno. In ko pogledamo v bistvu tudi blatenje sodstva, torej obrekovanje sodnikov, tožilcev, namerno laganje ali pa zavajanje, govoriti, da nimajo ne izpitov, da imajo ponarejene diplome, izmišljevanje izmišljevanje s ciljem kršenja ali pa krnjenja ugleda, seveda je namera vlade jasna. In seveda se mi v SAB kot delu demokratične opozicije s tem ne moremo strinjati. Hvala lepa.

Lepo zapakirano, bombastično, boj proti pranju denarja in financiranju terorizma, super, prikladno, prenos evropske direktive. Kaj se pa v resnici skriva? Zakonski predlog, ki kaj počne? Ki omogoča, da boste dobili praktično neomejena pooblastila za obdelovanje osebnih podatkov in vdore v zasebnost kogarkoli. Tudi na podlagi anonimk, kot beremo, tudi na podlagi anonimk. In se pravi, da vaši inšpektorji bi zdaj po novem, če bo to sprejeto, ta katastrofa, brez sodne odredbe lahko vstopali v naše prostore, kogarkoli, brez sodne brez sodne odredbe in brskali po naših računalnikih in telefonih. Kar tako, prikorakali bodo, pozvonili na naših vratih in hopa-cupa, gremo. Brez odredbe. Prav tako boste lahko po mili volji zbirali podatke iz praktično vseh evidenc države, kot je bilo danes že večkrat tu povedano, ne da bi za to sploh potrebovali, za neke konkretne postopke. Zakaj? Pred volitvami seveda. Kako priročno, kako priročno. To je zadnji korak na poti, da se Urad, ki ga od lani vodi – kdo? – izbranec SDS Damjan Žugelj tik pred volitvami spremeni v orodje in orožje za politično obračunavanje z nasprotniki vladajoče stranke. Pika. Za to v resnici gre. Dajanje pooblastil SDS, da mimo postopkov in potreb množično zbira podatke o vseh in povrhu vsega še dobi možnost vstopanja v naše zasebne prostore, je nevarno in je absolutno protiustavno. In če boste s tem šli skozi, glejte, se bo to znašlo na Ustavnem sodišču naslednjo minuto. Vemo, da gre za ljudi, za ljudi, ki stojijo, ki so arhitekti te pogruntacije, ki bi prepovedali celo politične nasprotnike, celo izbrisali bi nekatere stranke iz registra strank. Se Se pravi, gre za ljudi, ki nimajo prav nobenih meja, ko lažno diskreditirajo in zastrašujejo drugače misleče. In to je dejansko afera na ravni včerajšnje afere, ko ste si hoteli Kazenski zakonik spreminjati tako, da bi vas rehabilitiral in da bi zastaralni roki bili skrajšani za razne rabote in nečednosti. Mediji so se seveda dokopali do zanimivih fotografij. V prostorih Urada nenadoma obstaja soba za zbiranje tajnih podatkov. Na njej je lepo velika rdeča črka T. To je bil nekoč arhiv, gradiva so se prenesla iz tega arhiva, mislim da, na Ministrstvo za finance in zdaj tam že obstaja veliki štab za zbiranje tajnih podatkov. Njihove tarče smo pa seveda kdo? Opozicijski politiki, znani podjetniki, posamezni novinarji in drugi kritiki oblasti. Skratka vsi, ki ki tej oblasti niso po volji, in to kar na podlagi anonimk. Anonimk, ki jih kreirajo kje? V kleti Trstenjakove ali kje? Pa kaj se vi hecate, da pridete s tako stvarjo v Državni zbor? Pa to je katastrofa. Dobesedno katastrofa. Kdo pa lahko vstopa v to znamenito sobo T? Ja, kdo le? Posebni izbranci ali tako imenovani grosupeljski štab, bi lahko temu rekli. Lahko vam točno navedem imena, kdo so ti ljudje, ki imajo posebna pooblastila zdaj in posebno zaupanje Žuglja, nekdanjega direktorja Agencije za trg vrednostnih papirjev v času prve Janševe vlade, na čelo Urada je prišel pa marca lani. In potem je vso to dokumentacijo, vključno z dokumentacijo o aferi Patria, lepo prenesel iz tega arhiva drugam in zdaj je tam posebna soba s tajnimi podatki, označena s črko T v rdeči barvi. Obstajajo fotografije, ki so jih objavili mediji. Pa nam to pojasnite. Na njenih vratih napis, ki prepoveduje vstop nepooblaščenim osebam. In kdo so pooblaščene osebe? seveda, kot rečeno, praktično grosupeljski štab, nekakšen štab, kjer izstopajo izbranci, ob Žuglju še štiri osebe – Simona Kavčič, Ivan Kopina, Petra Zakrajšek, Melita Mersel Hočevar, večina jih prihaja kar iz Grosuplja, iz velike baze našega premierja. Skratka, tako si vi to predstavljate. In zdaj bi vi radi, če mi ne bi dali tega amandmaja, ki seveda datum premika na neko absurdno obdobje samo zato, da smo omogočili sploh razpravo, da javnost vidi to grozo in sliši, kaj si vi tukaj pravzaprav predstavljate tik pred volitvami izpeljati; to bi vi lepo elegantno izpeljali. Pretveza pa preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. Sliši se nobel. Seveda smo vsi za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma in seveda se morajo prenašati evropske direktive; samo ne na način, kot si ga vi tu predstavljate. Milo rečeno, kaj si vi sploh predstavljate, kako si drznete. Ali mislite, da je meja za vas res samo še nebo? Proti temu je absolutno treba glasovati in naslednjo minuto iti na Ustavno sodišče, če si boste to izglasovali. Hvala lepa.

Zanimiva je ta razprava danes. Verjetno ne bom nič novega povedala kot to, kar smo povedali že, zapisali že in kar je seveda bilo takoj alarmantno. Marca 2020 sem rekla, da nas ta vlada SDS, NSi in Konkretnega s pomočniki iz SNS in Desusa peljejo in nam vpeljujejo diktaturo, diktaturo, diktaturo. Danes je SNS celo, ne boste verjeli, rekel, da tega ne bo podprl. Čestitam za to odločitev. In kaj se je takrat zgodilo. Deležna sem bila vseh možnih pogromov s strani vseh trobil, ki obstajajo v tej državi, danes pa lahko seveda samo ugotavljam, kam smo v teh slabih dveh letih padli. Ali je res to tisto, kar smo si želeli pred 30 leti? Jaz mislim, da ne. Vsak Vsak dan, ampak res vsak dan in z vsakim predlogom, ki prileti na mizo, dokažejo točno to, kar sem marca 2020 povedala, da nas peljejo v diktaturo. Vsak ljubi dan to dokažejo. Z odloki, z zakoni, vodnim topom, nadzorom, tožbami, kaznovanjem, seveda ljudje izgubijo službe, če kaj zapišejo, plačujejo kazni, da o medijih niti ne začnem razpravljati. Afera na afero, afera. Afera na afero, afera vsak dan. To je ta vlada. In nov dokaz, človek, ki se ne ukvarja, ki ne bere zakonov, tisti volivke in volivci, državljanke, državljani, ki se pač s tem ne srečujejo redno in tega ne spremljajo, bi rekli – Dobro, pa saj to je samo nek zakon, imenuje se Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Kaj pa to mene zanima? Kaj to zanima nekega navadnega državljana, ki seveda ne pere denarja in ne financira terorizma. Tako si navaden človek to misli. Ampak seveda temu ni tako, ker namreč ta zakon zelo zelo tangira vse nas. Čisto vse nas, še posebej pa tiste, ki smo tretirani kot nasprotniki te vlade. Informacijska pooblaščenka, Zbornica računovodskih servisov, ZPS – jasno so povedali, da bo ta organ, pranja denarja, dostopal do vseh možnih baz, neomejeno zbiranje in obdelava podatkov. Zakaj imamo že GDPR v tej državi, se človek res lahko vpraša. ZPS je pa izrecno na svojih 18 straneh opozorila, da so v tem zakonu predpisana absolutno preširoka pooblastila. Pa koga tukaj tangira od koalicije?! Niti nič. To pokažejo na ta način, da niti nobenega ni v

uveljavitev tega zakona prelaga na leto 2030, zato ker je s tem zakonom vse narobe. In zdaj razlagam, kaj je s tem zakonom vse narobe, da bomo ta amandma podprli. Hvala lepa, da mi ne skačete v besedo. Preširoka pooblastila, kot rečeno. Ta zakonska materija se v zakonu ureja razpršeno in pa nesistematično v različnih delih tega zakona. Ne boste verjeli, različno zbiranje osebnih podatkov in pa tudi obdelave se med drugim skrivajo v

149. in 150. členu tega zakona, zaradi česar je seveda možno različno tolmačiti tudi ta pooblastila, ki jih ta urad dobiva. Zato je vložen amandma in zato je treba pri če ne danes, glasovati proti, kar bomo seveda v LMŠ storili, ga vsaj prestaviti na leto 2030, ker ga naslednja vlada tako ali tako mora takoj anulirati oziroma popraviti. Izdajanje uredb, neomejeno zbiranje osebnih podatkov in seveda tisto, kar ne vem, zakaj bi koga moralo zanimati, zakaj bi nekoga moral zanimati vpogled v moje moje pokojninske stvari, v zdravstvene kartone. Zakaj bi to nekoga moralo zanimati? Zakaj bi to naj počeli neki izbranci na tem uradu,

se moramo nekaj razumeti. Predlagam, da govorite o amandmaju, ki se nanaša na določitev veljavnosti zakona in se podaljšuje za 8 let. Mi nimamo tukaj splošne razprave o zakonu, ker to ste lahko opravili že na odboru, na delovnem telesu, in upam, da ste tam sodelovali pri razpravi. Sedaj pa govorimo o bistveno ožji zadevi in ne govorimo ne o 5., ne o 15., ne o 101. členu, ampak o 194. členu. In predlagam, da se pač osredotočite na te razloge. Obrazložitev glasu in ostale stvari še sledijo. Izvolite, nadaljujte. Kot rečeno, amandma seveda je treba podpreti, tudi zaradi tega, ker v LMŠ ne dovolimo, da inšpektorji vstopajo v naša stanovanja brez odredb. Ker ne dovolimo, da inšpektorji brskajo po naših predalih brez sodnih odločb, ker ni nobene potrebe, da se razpolaga z vsemi možnimi evidencami podatkov, ki jih v Sloveniji imamo in jih potem tudi obdeluješ. In kar je še bolj grozljivo, obdelovali te bodo, pa tega niti ne boš vedel. In ta zakon, spoštovani, je škandalozna varianta, ki si jo je ta vlada spomnila sedaj, ko nas pelje v diktaturo. In kaj je še najbolj zanimivo pri tej zgodbi? O tem, če vas bodo preiskovali ali ne, bodo odločali minister Hojs, minister Dikaučič, kjer bi človek samo lahko rekel – dajmo se razjokati takoj, in v tem trenutku minister Šircelj, ker je pač minister za finance. In to ne da je grozljivka, to več kot grozljivka. In spoštovani, to je bombonjera, ki nam jo ta vlada daje, pa bo zelo grenkega okusa. In varovalk za preprečevanje zlorab na podlagi tega zakona sploh ni, jih ni. In dragi, naslednja faza je tako ali tako obračun z vsemi, ki smo moteči tako ali drugače. In to je tudi cilj tega zakona. Zato v LMŠ tega zakona niti pod razno, niti pod razno v sanjah ne bomo podprli. lepa. Gospa Sukič, boste dobili besedo. Predlagam, da se vsi tisti, ki razpravljate, osredotočite na vloženi amandma. Nobene potrebe ni, če ste zamudili razpravo na odboru. Tudi če niste članica odbora, bi se te razprave lahko udeležili kot zainteresirana poslanka. In vse to, kar ste zdaj govorili, bi lahko tam, ko se je šlo v drugi obravnavi od člena do člena pri zakonu. Zdaj pa tega nimamo več. In jaz upam, da ste poslanci po enem štiriletnem mandatu sposobni razumeti, kaj so določbe poslovnika. In razprav, ki bodo šle na tak način mimo vsebine in določbe 134. člena Poslovnika, pač ne bomo tolerirali.

amandmaja, ki ga je vložila Poslanska skupina Levica. Navsezadnje je tudi predlagatelj – naš vodja poslanske skupine lepo razložil intenco tega amandmaja. Intenca je ravno ta, da se odprto razpravlja o vsem, kar je narobe in na kar opozarjajo številni organi – od informacijske pooblaščenke do Zakonodajno-pravne službe in tako naprej, kaj je narobe s tem zakonom, zakaj je treba te stvari argumentirano ubesediti v parlamentu. Če mi ne verjamete sami, prosim, preberite, kaj piše v amandmaju. In to je treba argumentirati. Mi ne moremo zdaj reči – ja, podpiramo amandma, ali pa ga ne podpiramo. Moramo to kot ljudje, ki smo izvoljeni, kot poslanke in poslanci argumentirati javnosti, da bo razumela, zakaj se tako odločamo, da bo informirana o tem. In prosim, ne nas utišati še vi, preden nas bodo utišali tile, če bo ta zakon sprejet, kot pač opozicijske moteče poslance, katere se bo pač očitno onemogočalo s tem, da se bo prikorakalo k nam na vrata, nam vdrlo v stanovanja, nas obtožilo ne vem česa in po možnosti strpalo v arest. Prosim, da se razprava, ki je demokratična, ki mora biti demokratična, omogoči. Da mi argumentiramo, zakaj, ne pa da bo to kar iz vesolja priletelo. Hvala lepa. **PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO:** Hvala lepa za vaš postopkovni predlog. Prvi odstavek 134. člena je pač tisti, na osnovi katerega bomo vodili to razpravo. In druge določbe poslovnika do tega so bile že absorbirane v predhodnih obravnavah predloga zakona. To najbrž vsi razumete. In ni treba najbrž predsedujočemu posebej razlagati, da je temu res tako, ker tako je postopek tudi tekel. Postopkovno ima Lidija Divjak Mirnik. Hvala, predsedujoči. Meni verjetno ni treba vam razlagati, kako se nek amandma argumentira, zato ker, kot veste, amandma ima en stavek. Potem pa je seveda obrazložitev tega amandmaja. In kar sem počela jaz, je, da sem razlagala, zakaj je treba zakasnitev uveljavitve tega zakona argumentirati. Argumentiraš pa seveda lahko to zakasnitev na način, da navedeš vse napake tega zakona. In to sem počela jaz. In nobene potrebe ni po tem, da me vedno znova prekinjate, ker imam to pravico. In kot veste, imamo v LMŠ prijavljenih 30 minut in jih bomo tudi izkoristili. Zato vas vljudno prosim postopkovno, da enostavno ne prekinjate razpravljavcev, ki navajajo, kaj je s tem zakonom vse narobe. Ker s tem zakonom je narobe vse. In ta zakon je škodljiv in ta zakon

Ampak v tej fazi razprave se dajte osredotočiti na tisto, kar je povezano z vloženim amandmajem. Tisto, kar je bilo v ostalih členih, bi lahko vse na odboru rešili. Če niste mogli, pač jaz nisem kriv.

Tole, kar ste si pa sedaj privoščili, gospod Tanko, kot predsedujoči, pa presega vse meje spodobnosti, kaj je kdo sposoben pa kdo česa ni sposoben. Gremo lepo po pravilih, ki ste jih sami navedli. Prvi odstavek 134. člena in vloženi amandma Levice, ki govori: »Besedilo 194. člena se spremeni tako, da se glasi: Ta zakon začne veljati 1. januarja 2030.« In potem je poleg še obrazložitev: »Amandma je namenjen zakasnitvi oziroma eventualni preprečitvi sprejetega škodljivega zakona, ki po mnenju Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora in informacijske pooblaščenke vsebuje določbe, ki niso skladne z Ustavo.« Ali je obrazložitev del amandmaja, ker to, kar vi sedaj govorite, pomeni, da obrazložitev ni del amandmaja. In vse, kar je kolegica govorila, je popolnoma v zvezi s tem, kar piše v obrazložitvi amandmaja. In vaše vsebinsko poseganje v razprave je nedopustno in je proti Poslovniku, čeprav ste ga navajali. Jaz ne vem, zakaj so stalno težave, ko vi vodite sejo. Če pa je vaše mnenje, da obrazložitev amandmaja ni del amandmaja, potem se vam pa že vnaprej opravičujem, ampak oba veva, da to ni res. Hvala lepa. Opravičilo sprejeto. Lidija Divjak Mirnik, postopkovni predlog? Ne boste. Potem nadaljujemo z razpravo. Besedo ima Mateja Udovč. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči, za besedo. Nesprejemljivo je tako meni kot stranki Naša dežela dr. Aleksandre Pivec, da bi predlagana novela na podlagi vloženega amandmaja Levice v veljavnost stopila šele leta 2030, zato predlaganega amandmaja zagotovo ne bom podprla. podprla. Predlagane rešitve v šestem poglavju, kjer so opisane naloge in pristojnosti Urada in še nekatere druge rešitve, ki se nanašajo na zbiranje in obdelavo osebnih podatkov v noveli zakona, dejansko kažejo na težnjo po ustanovitvi superurada. Urad po svoji vsebini, naddržavni urad, naj bi imel v tem primeru tudi svoje pooblastilo, ki pa v svojem bistvu celo presega vsa pooblastila Policije in drugih organov pregona skupaj s tega področja. Policija lahko svoje prikrite preiskovalne ukrepe proti posamezniku izvaja le na podlagi sodne odredbe in le v primeru utemeljenega suma storitve hujšega dejanja; pooblastila Urada za preprečevanje pranja denarja glede obdelave osebnih podatkov in posegov v zasebnost pa bodo tako rekoč neomejena. Tako bi lahko brez ustreznih varovalk, ki bi preprečevale zlorabe in varovale pravice posameznikov pri njihovih posegih, presegli pooblastila vseh drugih državnih bi preprečevale zlorabe in varovale pravice posameznikov pri njihovih posegih, presegli pooblastila vseh drugih državnih organov. Urad, ki je del izvršilne veje oblasti, naj bi bil odgovoren edino ministrstvu in Vladi. Urad bi sicer lahko tako pridobljene podatke posredoval tudi drugim organom, a zgolj tistim, ki jih bo določil trojček ministrstev – finance, notranje zadeve in ministrstvo za pravosodje; in to brez kakršnikoli kriterijev. Za piko na i pa gre predlog zakona celo tako daleč, da bi lahko urad po lastni presoji celo zavrnil posredovanje podatkov sodiščem, državnemu tožilcu in Policiji. To pa za moje znanje, prepričanje in razumevanje pravne države presega vse meje. Kot sem že povedala, sama osebno in tudi kot članica stranke Naša dežela, predlaganih sprememb zakona ne podpiram, ker močno presegajo določila direktive Evropske unije, ki jih je treba implementirati v naši pravni red s tega področja, in ker predlagane rešitve rušijo hierarhijo delovanja notranjega pravnega reda. Prav tako so rešitve v nasprotju z ustavnimi načeli, sorazmernostjo ukrepov države in posamezniku ne zagotavljajo zanesljivega pravnega varstva s tega področja. Problematika zakonskega urejanja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma je zelo aktualna, predvsem zaradi implementacij direktiv Evropske unije s tega področja. V sklopu teh aktivnosti je bila poslana v javno obravnavo tudi današnja novela zakona. Novela je bila deležna tudi ustreznih pripomb pristojnih in kompetentnih subjektov oziroma deležnikov, ki pa na žalost v kasnejših fazah postopka niso bile slišane in upoštevane. Pripombe je imela tudi Zakonodajno-pravna služba na

Hvala za besedo. Me veseli, da smo razčistili, kar se same razprave k amandmaju tiče. Tudi sama osebno bom ta amandma podprla, ker če ne gre drugače, je prav, da se vsaj zakon v izvajanje prestavi na leto 2030. Namreč ta zakon je res popolnoma škodljiv za vse ljudi v Sloveniji, tudi za tiste, ki so ga predlagali. Ne razumem

se bo morda kdo drug …, da ta zakon pravzaprav velja za vse – za leve in desne. Res težko razumem, da gre za tak oportunizem in za neko Gre za popolnoma nov zakon, ne gre za novelo zakona. Ta zakon obsega več kot 150 strani oziroma z vsemi dodatnimi uredbami in pravilniki celo 202 strani; in to je Vlada brez javne obravnave vložila v Državni zbor, s tem da smo lahko že na Odboru za finance slišali zelo relevantne in zaskrbljujoče pripombe, predvsem najprej informacijske pooblaščenke, ki opozarja, da gre za neomejeno in da presega vsa pooblastila, ki jih bo dobil ta urad. Gre tudi za to, da bodo inšpektorji lahko brez sodne odredbe potrkali na naše stanovanje, na naša vrata, in mi jim bomo morali odpreti in bodo lahko pregledovali našo dokumentacijo, se sprehajali po naših prostorih – in nikome ništa, pač bodo lahko preiskovali in mi pri tem ne bomo mogli popolnoma nič. Naprej. Minister bo lahko sam odločal subjektivno, komu se bo vpogledovalo, komu pa ne, se pravi tisti, ki bo v trenutni vladi, vemo, kateri ministri to danes so, to so minister Dikaučič, minister Šircelj in pa minister Hojs, se bodo sami subjektivno odločali, koga se bo pregledovalo, koga pa ne. Urad se bo lahko tudi sam odločal po lastni presoji, ali bo urad zahtevane podatke, ki jih bo morebiti

zavrnil. Gre za en kup zaskrbljujočih stvari, ki jih ta zakon obravnava, na katere opozarja več inštitucij, kot sem že omenila, informacijska pooblaščenka, da ne govorim o Zakonodajno-pravni službi, ki pravi, da vseh vsebinskih zadev predlagatelj ni upošteval in da gre pravzaprav za protiustaven zakon. Tudi računam, da ta zakon, tudi če bo jutri na seji sprejet, bo šel v ustavno presojo in bo Ustavno sodišče presodilo dejstva. In upam, da bo presodilo tako, kot je tudi že informacijska pooblaščenka povedala, da gre za vrsto protiustavnih členov. In zaskrbljujoče je pravzaprav, tudi to moram omeniti, kar se v medijih pojavlja. To je bilo izpostavljeno že tudi na samem Odboru za finance. Danes ni namenjeno, da nam bo državna sekretarka odgovarjala na to, ampak samo kot v uvid, namreč namreč selitev vsega arhivskega gradiva na Ministrstvo za finance, verjetno je z določenim namenom to bilo narejeno, lahko si samo predstavljam. Na Uradu obstoja neka soba z oznako T, v katero lahko vstopajo samo določeni izbrani ljudje samega direktorja. Predvsem pa je tudi zaskrbljujoče, zakaj je Urad kar na enkrat začel – veliko število anonimk se pojavlja na Uradu – in urad je začel, v v nasprotju kot je bilo ponavadi, tudi intenzivno preiskovati te anonimne navedbe. Vemo pa, kaj pomeni, če Urad dobi anonimno prijavo, da to pravzaprav lahko lahko oziroma omogoča manipulacije. Namreč ko Urad uradno odpre postopek po anonimni prijavi, lahko njegovi uslužbenci zgolj s številko zadeve, brez velikih težav, dostopajo do evidenc Policije, Furs­a in drugih organov. In vemo, da ta urad bo imel pravzaprav tudi neomejen dostop do vseh naših podatkov, do vseh, ali jih bo potreboval ali ne, do zdravstvenih, koliko imamo delovne dobe, do praktično vseh podatkov. In kar je na koncu še najbolj zaskrbljujoče, da mi tega sploh ne bomo vedeli, da mi tega sploh ne bomo vedeli, niti ne bomo vedeli, koliko časa se bojo hranili ti podatki. Kot je bilo danes že velikokrat povedano, je ta zakon škodljiv. Ja, pa še eno stvar sem se spomnila, recimo, kaj si še tudi določajo v samem zakonu, da bodo morale banke, hranilnice in druge plačilne inštitucije Uradu poročati o vseh gotovinskih in negotovinskih transakcijah nad 15 tisoč evri, se pravi vseh nas državljanov, ki bomo razpolagali, plačevali stanovanje ali si kupili avto, bojo morale banke, institucije poročati o kakršnihkoli transakcijah nad 15 tisoč evri, pa ne glede na to, ali gre za kriterije pranja denarja ali financiranje terorizma in ali gre za tvegano transakcijo ali ne. In slišati je bilo na začetku pri obrazložitvi državne sekretarke, pri obrazložitvi Vlade, ali pa je to nekdo od razpravljavcev rekel, da ne bom zdaj …, da pravzaprav gre za zelo majhne spremembe od prejšnjega zakona. Mislim, da gre za zelo zelo velike spremembe. Požvižgate se na uredbo o varstvu osebnih podatkov. Popolnoma bodo kršene človekove človekove pravice do varstva osebnih podatkov, tako da je toliko argumentov, da ta zakon ne sme biti sprejet; oziroma če bo sprejet, da mora iti v ustavno presojo, da tu sploh ni vprašanja. Tudi osebno tega zakona v nobenem primeru ne morem podpreti. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Začenjam postopek prijave.

že izpostavil. Tudi sam menim, da je treba razložiti, zakaj se mi zdi ta amandma pomemben, kajti to je še edini

Kazenski zakonik je splet ali pa kopica nekih dejanj, ki so nezakonita in jih je država ocenila, da so kot taka izjemno škodljiva, in predpisala kazni. Seveda je predpisala tudi postopek, na podlagi katerega se potem ta kazniva dejanja ugotavljajo. Ta zakon se imenuje Zakon o kazenskem postopku, če gre za prekršek, se dela po Zakonu o prekrških. In vsak nov zakon, vsaka nova novela ali nov zakon, ki opredeljuje neka nova pooblastila določenim organom, organizacijam ali komurkoli že in potem tudi daje neke nove možnosti za preiskavo, vnaša v v našo pozitivno zakonodajo nedoslednost, nepreglednost in nenazadnje tudi možnost zlorabe predpisa vsakokratne politike. V Zakonu o kazenskem postopku so pravila, pravice, dolžnosti preiskovancev in preiskovalcev točno določene. In če vidimo, kako je to narejeno v Zakonu o kazenskem postopku, recimo pri neki enostavni hišni preiskavi, kjer je treba imeti višjo stopnjo suma, torej utemeljene razloge za sum, hkrati mora biti podana verjetnost, da se bodo našli določeni predmeti, in o tem odloča sodišče. In šele na podlagi te odločbe sodišča ali pa odredbe, kot se imenuje, lahko nekdo vstopi v stanovanje. Na drugi strani imamo pa sedaj zakon; pa se zavedam in vem, da tudi v prejšnjem Zakonu

Na eni strani policija, če hoče preiskati nek osebni avtomobil, v katerem se nahaja droga, rabi to, kar sem povedal – rabi utemeljene razloge za sum, rabi odredbo sodišča, rabi dve priči, nenazadnje mora imeti lastnik pravico do odvetnika, prisotnost in tako naprej. Na drugi strani pa imamo možnost oziroma določbo v tem zakonu, da sme inšpektor za preprečevanje pranja denarja »vstopiti in pregledati prostore, zemljišča in prevozna sredstva (v nadaljnjem besedilu: prostori) na sedežu zavezancev in na drugem kraju«. To je problematično. Jaz si ne morem predstavljati, kako bo sodišče zaradi kaznivega dejanja pranja denarja ali pa financiranja terorizma izreklo kazen za kaznivo dejanje, torej s teh dveh področij, ki bo temeljilo na ugotovitvah inšpektorja, ki je brez odredbe vstopil v nek zasebni prostor fizične osebe, ga pregledal, pridobil dokaze. Ali bo to šlo skozi? Ne bo šlo skozi, spoštovani. Zato je uveljavitev tega zakona v letu 2030 pravzaprav ta manever, ki ga je opozicija, konkretno Levica, dala zato, da ta zakon ne pride v poštev, kajti to so resna kazniva dejanja. Pranje denarja in terorizem so huda in resna kazniva dejanja. In ne moremo si privoščiti, če imamo v postopku osebo, ki je utemeljeno osumljena storitve kaznivega dejanja terorizma, da potem zaradi takih postopkovnih zadev, ki bi padle, osebo izpustimo na prostost. Ja, saj danes je bilo rečeno v stališčih tudi o primerih Farrokh in pranje denarja. In mi na tem primeru ne smemo dopustiti, da padejo osnovni postulati demokracije in pravnega varstva

Ne bom natolceval, da je politika ta ali pa politika ona tista, ki poskuša na ta način zapeljati to zakonodajo v smer, da bo lahko te podatke zlorabljala, ne bom, osebno tega ne bom izpostavljal. Ampak dovolj je že, da mi neka pooblastila, ki bi morala biti izključno urejena v nekem procesnem zakonu, to je V Zakonu o kazenskem postopku, dajemo v nek drug zakon in s tem seveda omogočamo možnost in zlorabe in nepreglednosti in nejasnosti in ne vem česarkoli še. Če se spomnimo, še v vladi Marjana Šarca, ko smo mi takrat v koaliciji poskušali novelirati Zakon o kazenskem postopku z legalizacijo IMSI lovilcev in tudi z legalizacijo, ne z legalizacijo – ampak z ureditvijo, da se lahko v skrajnih primerih opravi hišna preiskava tudi brez navzočnosti lastnika, pa bi imeli odredbo, bi imeli dve priči, bi imeli odvetnika, ampak lastnik enostavno ni prisoten, se pa mudi, ker je nujno, ker je notri droga, ker je eksploziv, karkoli pa ni šlo skozi. Spoštovani kolegi, ki ste danes v koaliciji in ste tudi nekako zagovorniki tega zakona, ste takrat povedali, da to je nesprejemljivo, da se hišna preiskava dela brez lastnika, ne glede na to, kaj se bo zgodilo, in celo ste zahtevali ustavno presojo. In to seveda kaže na to, bom povedal po domače, kako dolga je minuta, je odvisno od tega, na kateri strani vrat WC-ja si. Razumemo. Ampak tukaj se moramo zavedati, da gre za hude spremembe, da gre za situacijo, ki bi lahko problematizirala ali pa da bi lahko kdorkoli, ne bom govoril – trenutna vlada, kdorkoli lahko to izkoristil tudi za neke druge namene. In čim pustimo manevrski prostor, da se o tem lahko razmišlja ali razpravlja, seveda nekoč lahko pride tudi do tega, da bo to nekdo izkoristil. In resnično je treba v fokusu imeti samo to. V redu, če bi ta zakon bil sprejet in mi dobimo dokaze, neizpodbitne dokaze, da je nekdo izvajal kaznivo dejanje, ki ima elemente terorizma, ali pa kaznivo dejanje s področja pranja denarja, pa temelji na ugotovitvah in na pooblastilih v tem zakonu, procesno, jaz vam povem, da ne bo zdržalo. In na koncu ga bomo izpustili in bomo imeli novega Balkanskega bojevnika, novo zgodbo, novo afero. In na koncu smo zakonodajalci vsi mi tukaj, ki sedimo in bomo pritisnili tako ali drugače, odgovorni za to. In normalno, da bodo ljudje rekli – glejte, saj ne veste, kaj delate, resnično ne veste, kaj delate, enkrat tako, drugič drugače. Zato so te spremembe izjemno problematične. In jaz res polagam na srca vsem, da smo zelo previdni pri tem, da bi se ta zakon v taki obliki sprejel. Zato seveda podpiram amandma, ki ga je dala Levica, ki pravzaprav veljavnost tega zakona

Hvala lepa. No, da še enkrat pojasnim. Seveda je intenca popolnoma jasna, zakaj smo vložili ta amandma, da bi naj začel ta zakon veljati s 1. januarjem 2030. Kajti amandma je namenjen zakasnitvi oziroma eventualni preprečitvi sprejetja tega katastrofalnega zakona, ki po mnenju Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora in informacijske pooblaščenke vsebuje določbe, ki niso skladne z Ustavo Republike Slovenije, enostavno niso. Tudi niso skladne s Splošno uredbo o varstvu podatkov ter predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Informacijska pooblaščenka je izrecno opozorila, da so pooblastila Urada za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma

in presegajo pooblastila vseh drugih državnih organov brez kakršnekoli ustrezne ali pa sploh brez kakršnekoli varovalke ter ne vsebujejo varovalk za varovanje pravic posameznikov pri posegih Urada in tako naprej. Urad kot del izvršilne veje oblasti bi potem poročal edinole Vladi Republike Slovenije, sploh ne več niti ne Državnemu zboru, po lastni presoji bi lahko celo zavrnil posredovanje podatkov sodišču,

Ta vaš zakon. Točno ta vaš zakon. Si predstavljam, da bo takrat že formirana neka nova vlada, za katero upam ali pa po vsej verjetnosti ne bo več takšna, kot je ta trenutek. Predstavljajte si, kolegica Ušaj ali pa kolega Tanko, da ta zakon stopi v veljavo, vaš zakon, s 1. junijem in da začne ta nova vlada, neka nova oblast to uporabljati, zlorabljati na način, ki ga ta zakon omogoča. In nekega dne na vaših vratih pozvonijo ljudje, prikorakajo notri na podlagi anonimke, ki sem jo jaz podala recimo napram vam ali vam, prikorakajo notri, vam začnejo brskati po računalniku in po telefonu brez kakršnekoli sodne odredbe. Kako bi se počutili? Kako se vam to zdi? No, tak zakon vi predlagate. Ta zakon bo veljal tako za mene kot za vas, samo pomembno bo, kdo bo trenutno na oblasti. Ali si tega želimo, ali si kdo od nas to želi? Po mojem, da ne. Po mojem se vi zdajle še vedno počutite v sedlu in se vam zdi, ta zakon je super, ker vam ne bo nihče skrivil niti lasu. Ampak stvar se lahko obrne kaj kmalu. 24. april je datum, ko bodo volitve, in takrat se bodo karte premešale na novo. In predstavljajte si, tak zakon vi predlagate, zadeva vse nas – vas, mene, kogarkoli.

Spet smo na primeru amandmaja, ki enostavno ni resen. Verjetno je vložen zato, da se pač opravi neka razprava.

o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, torej novi zakon, na nek način blokiran, zamrznjen za 8 let, do leta 2030. To je eno. Gospe in gospodje, tudi v medijih se spina, da se pač inšpektorju dajejo prevelika pooblastila. To je pravzaprav ključen problem, kolikor razumem razpravo s strani KUL. Naredil sem računalniško primerjavo teksta zakona, zdaj veljavnega, sprejetega tukaj, v tej hiši leta 2016, tisti člen, ki govori o pooblastilih inšpektorja, 146. člen. Zdaj imamo novi zakon in člen, ki govori o pooblastilih inšpektorja – 159. člen. Ne boste verjeli, računalnik pravi, da gre za copy-paste. No, če sem čisto natančen, računalnik pravi, da se v drugem odstavku besedica »kakorkoli« v novem zakonu nadomesti s »kakor koli« – pisano narazen. Ja, to si lahko pogledate, pa še v šestem odstavku »razen v kolikor« piše v veljavnem zakonu, tukaj pa piše »razen če«. To so vse spremembe, ki jih zazna računalnik, gospe in gospodje, natančna matematična primerjava zakona, ki ste ga vi sprejeli 2016. In sedaj pravite, da ta člen ni dober. Takrat je bil dober, sedaj pa ni dober.

Vidim, da ne, zato zaključujem razpravo. O amandmaju bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali v sredo, 2. februarja 2022, v okviru glasovanj.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila skupina 39 poslank in poslancev s prvopodpisano Natašo Sukič. Predlog zakona je kot matično delovno telo na 1. nadaljevanju 35. seje 19. januarja 2022 obravnaval Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor. Ker po končani razpravi odbor členov predloga zakona ni sprejel, je bila druga obravnava predloga zakona na seji delovnega telesa končana. Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč. Najprej je na vrsti Poslanska skupina Stranke Alenke Bratušek in mag. Andrej Rajh. Izvolite. Spoštovani podpredsednik, kolegice poslanke in poslanci! S Predlogom zakona o sanaciji v preteklosti onesnaženega okolja na območju Mestne občine Celje v Celjski kotlini smo želeli tudi v Poslanski skupini SAB kot sopredlagatelji prispevati k aktivnejšemu začetku saniranja okolja in povezanih dejavnosti. Nadejali smo se, da bodo po sprejetju predloga podobne aktivnosti stekle tudi na drugih območjih, na katerih so pretekla onesnaženja terjala svoj davek. Za sanacije degradiranih območij v Sloveniji nasploh namreč velja, da potekajo prepočasi. V tej luči smo se nadejali, da bi sprejeli zakon, ki bi pomenil določeno spodbudo in preboj. Žal predlog na matičnem odboru ni prejel zadostne podpore. Žal zato, ker menimo, da bi si ljudje iz območja Mestne občine Celje, ki ga zakon naslavlja, zakon zaslužili. Tako kot bi si ga zaslužili tudi prebivalci Škofje vasi, Arclina, Vojnika, Žalca in na splošno vseh krajev v 20-kilometrskem radiju od cinkarne. Srečni smo lahko torej, da živimo v državi, ki se načeloma lahko pohvali s čistim okoljem in dobrimi življenjskimi pogoji. Toda zavedati se moramo, da marsikaj, kar je prebivalcem določenih območij povsem samoumevno, za marsikoga drugega ni in predstavlja razkošje. Območij in prebivalcev, za katere to velja, ni malo. Težav pri tem ne predstavljajo le trenutno delujoči obrati, temveč je problematično predvsem dejstvo, da se stara bremena niso učinkovito sanirala. Pri starih bremenih gre za posledice, ki jih je na okolju pustila dolgoletna rudarska, metalurška, kemična ali kakšna druga industrijska dejavnost. Res je, da so kraji in mesta na ta račun rasla in beležila več delovnih mest, toda priznati moramo tudi, da je imela korist od teh dejavnosti in težkih industrij na čelu celotna država, račune pa plačujejo le ti kraji in njihovi prebivalci, vključno z otroki, ki v času, ko so omenjene industrije delovale, še davno niti rojeni niso bili. To, da se otroci lahko brezskrbno igrajo na vrtčevskih površinah, je denimo velikemu delu prebivalstva k sreči samoumevno. A ravno za primer Celja to ne velja. Otroci se igrajo na površinah, katerih zemljina dokazano beleži velike presežke kritičnih vrednosti težkih kovin, konkretno kadmija, svinca in arzena. Postopki sanacije teh področij so tako še posebej pomembni in trenutno sicer potekajo, a bi veljalo obseg in hitrost ravno zaradi zdravja otroške populacije, ki je najbolj občutljiva, še stopnjevati. Ocenjujemo, da država beži od odgovornosti, ki jo – tako kot sama občina – ima. Odgovorna politika bi morala težave nasloviti vsebinsko, brez uperjenja prsta; vendar ob logičnem upoštevanju dejstva, da je glavni povzročitelj onesnaževanj znan, predvsem pa z jasnim ciljem najti rešitve za ljudi. Predstavniki ministrstva za okolje so na seji matičnega odbora obširno pojasnili, zakaj zakona ne podpirajo, in med drugim navedli, da je treba k reševanju problematike sanacije degradiranih območij pristopiti sistematično, z jasnimi končnimi cilji, metodologijami in postopki. Z njimi se lahko torej brez težav strinjamo. Toda dejstvo je, da v tridesetih letih samostojne države nobena vlada ni oblikovala sistemske ureditve. Vsakokratno zatekanje k navijanju potrebe po sistemski ureditvi je v primeru resnično parcialnih rešitev razumljivo, v konkretnem primeru pa ga ocenjujemo zgolj kot izgovarjanje. V čakanju na sistemsko ureditev se namreč posledice čezmerne obremenitve okolja in onesnaženja kopičijo, sistemska ureditev pa posledično ostaja še bolj oddaljena. Začaran krog je na ta način sklenjen in čas bi bil, da ga prekinemo. Tudi na seji odbora sem poudaril, da v primeru, ko so vsi podatki o zastrupljenosti tal in ozračja znani, in ob dejstvu, da vemo, katere ukrepe je za njihovo nevtralizacijo treba uvesti, dejansko ni razloga, da so ti še neudejanjeni. Tudi s finančnega vidika ne gre za velike zneske, če gledamo v luči zadolževanj in trošenja v zadnjih dveh letih. Ljudje širom Slovenije z otroki na čelu, ki živijo na onesnaženih območjih, si rešitve zaslužijo. Upajmo, da jih bodo od ministrstva v naslednji sestavi naposled dobili. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev bo predstavil Ivan Hršak. Poslanca ni, zato nadaljujemo. Stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke bo predstavil Dušan Šiško. Lep dober dan vsem skupaj! Celjska kotlina je onesnažena predvsem zaradi Cinkarne Celje, ki okolje onesnažuje že iz časa izpred osamosvojitve Slovenije. Na to so opozarjale različne organizacije že vsaj zadnjih 30 let, pa se ni nič zgodilo. Onesnaženost zraka in zemljišča je tako velika, da to deluje na zdravje vseh prebivalcev Celja, še posebej pa otrok. Predlog zakona, ki ga je vložila predlagateljica, je prišel na mizo kot njena predvolilna poteza, s katero si želi pridobiti glasove Celjanov, nikakor pa to ni želja po izboljšanju dejanskega stanja. Če bi predlagateljica želela stanje izboljšati, bi lahko ustrezno vložila zakon v začetku svojega prvega mandata. Ustrezno pravim zato, ker je njen prvi poskus urejeval le en del problema. V tistem času, v prvi polovici tega mandata, ko je bila na strani vladajočih, ni naredila ničesar za zmanjšanje onesnaženja v širšem okviru ter ni problematizirala onesnaženja Celjske kotline. Da je predlagateljica vložila zakon le nekaj mesecev pred volitvami, kaže le na to, da ji gre za nabiranje političnih točk pred volitvami. Zakon je evidentno pripravljen za nabiranje političnih točk, saj predlagane rešitve ne bi pripomogle k reševanju problema. Nekatere trditve so tudi zavajajoče in ne govorijo o dejanskem stanju. Nekaterih problematičnih zadev pa predlagateljica ni zajela v zakonu. Ni čudno, da zakon ni bil podprt že na odboru. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev bo predstavila Janja Sluga. Izvolite. Poslanski skupini nepovezanih poslancev obžalujemo, da se je v več kot osem ur dolgi razpravi, ki se očitno nadaljuje tudi pri teh stališčih, še enkrat pokazalo, da je koalicijskim poslancem pomembnejše politično merjenje moči kot pa ustavna pravica ljudi, da živijo v zdravem okolju. Predlog zakona je bil zavrnjen brez vsebinskih argumentov. Pričakovala pa sem iskreno, da pri tako pomembni temi lahko presežemo politične delitve. Okoljska sanacija starih bremen Celjske kotline je namreč umeščena v koalicijsko pogodbo sedanje vlade. Da ne omenjam, da je bila del volilnega programa SMC. Kaj je torej sporočilo te vladajoče koalicije? Da koalicijske pogodbe in politični programi niso pomembni, da ta koalicija deli ljudi na prvorazredne in drugorazredne. Z letošnjim letom se izteka 15-letna sanacija Zgornje Mežiške doline, a se je pokazala potreba po nadaljevanju izvajanja ukrepov. In tudi Celjani imajo, tako kot Mežičani, pravico živeti v okolju, ki ne ogroža njihovega zdravja in predvsem ne ogroža zdravja njihovih otrok. Prve analize tal v Celjski kotlini so bile narejene leta 1987, naredil jih je prof. dr. Franc Lobnik, zaslužni profesor za področji pedologija in raba in varstvo tal na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani in član SAZU, ki je bil udeležen tudi na seji matičnega delovnega telesa in je podal ustrezna pojasnila. Potem se 35 let ni zgodilo nič. Do leta 2012, ko je dr. Ribarič Lasnikova opravila pionirsko delo na tem področju s pripravo ciljnega raziskovalnega projekta Onesnaženost okolja in naravni viri kot omejitveni dejavnik razvoja v Sloveniji – modelni pristop za degradirana območja v Celjski kotlini. Dr. Lasnikova je tudi ena od soavtoric tega predloga zakona in za sodelovanje z nami se je odločila zato, ker, naj jo citiram: »Vsi smo vedeli, da je ogroženo okolje, predvsem pa zdravje ljudi, in vsi smo čakali, ker težke kovine ne bolijo, ne pečejo in jih ne okusimo, nam pa škodijo.« Predlog zakona, ki ste ga zavrnili, ni zgolj moj, ni zgolj opozicijski zakon. Je tudi zakon civilnih iniciativ Celja, je tudi zakon civilne iniciative Za Voglajno, torej gospoda Borisa Šuštarja in gospoda Tomaža Korena. Gospod Šuštar nam je v pisnem odzivu sporočil: »Vsi volivci, tako desni kot levi, dihamo visoko onesnažen zrak v Celju in okolici vsaj sto dni na leto. Nesanirano območje stare Cinkarne s prašenjem dodatno ogroža zrak, ki ga dihamo, izluževanje pa uničuje podtalnico. Zakon bi nam v nekaj letih vsaj približno zagotovil ustavno pravico do zdravega okolja.« To je tudi To je tudi zakon staršev vrtčevskih otrok iz Celja, ki so v pismu podpore zapisali: »Problematika onesnaženosti s težkimi kovinami v celjski zemljini ni nova, žal pa vrsto let številni starši v Celju nismo spoznali resnosti situacije, saj nismo imeli objektivnih informacij o vplivih na zdravje naših otrok. Želimo si, da reševanje te problematike ostane prioriteta pristojnih ministrstev in države. Zato podpiramo dosedanje in bodoče napore poslanke Janje Sluga, da se vse aktivnosti, med njimi tudi preventivni programi za zgodnje odkrivanje tveganj za zdravje in razvoj otrok, vključijo v zakon o sanaciji Celjske kotline.« To je tudi zakon prof. dr. Dušana Pluta, je zakon mag. Tomaža Ogrina in je tudi nenazadnje zakon bivšega ministra za okolje in prostor Jureta Lebna, ki je na mojo pobudo začel sanacijo celjskih vrtcev in ki je zakon na matičnem delovnem telesu podprl z naslednjim sporočilom: »Če bi se danes odločili, da gremo v sistemsko reševanje sanacije degradiranih okolij v Sloveniji, bomo 2, 3, celo 4 leta potrebovali, da bomo zbrali samo vhodne podatke, za Celje pa jih že imamo.« Parlamentarna pot tega predloga se sicer zaključuje; ne pa tudi moja dolgoletna prizadevanja za okoljsko sanacijo Celjske kotline, v to ste lahko prepričani. Hvala lepa. Janez Moškrič bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvolite. Lep pozdrav vsem prisotnim! Hvala lepa za besedo. Spoštovani, najmanj v leto 1846 segajo razlogi za razpravo o predlaganem zakonu. To je leto odprtja železniške proge Gradec–Celje, ko je prvič zapeljal vlak po slovenskih tleh. Čas hitrega tehničnega napredka je imel neslutene posledice. V očeh takratne družbe veliko blaginjo in rešitev človeštva je na dolgi rok prineslo posledice za več prihodnjih rodov. Močno povečana produktivnost, močno povečanje rabe naravnega bogastva in tehnološki napredek po novih elementih je imel za posledico odprtje tovarne topilnice cinka leta 1873 v Celju. Razvoj in produkti, ki so omogočali delovna mesta, so imeli za posledico stranke produkte, ki jih že najmanj tri do štiri desetletja obravnavamo kot nevarne odpadke za zdravje ljudi, živali in vso in vso živo in neživo naravo. Največja onesnaženja so se zgodila ravno v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Kot glavni vir onesnaženosti v več krajih po Sloveniji se navaja oporečna industrija, vendar ne smemo zanemariti načina življenja prebivalcev, predvsem v smislu rabe energije. Prodanega premoga na območju Celjske kotline je bilo še v letu 1988 45 tisoč ton na leto. V letu 1995 pa manj kot 4 tisoč ton. Tako kot je bila osamosvojitev prelomnica na družbenem področju, je bila tudi na gospodarskem in ekološkem. Intenzivno seznanjanje prebivalcev, predvsem predstavnikov lokalne skupnosti in državnih institucij, na prisotnost nevarnih elementov za zdravje ljudi, kot so težke kovine cink, svinec, kadmij, prašni delci, je postalo stalnica vseh strokovnjakov. Skrb za zdravje ljudi mora biti tudi ena glavnih točk političnih odločevalcev 21. stoletja. Smo v teh desetletjih naredili dovolj, premalo? To bo večna dilema. Veljavna zakonodaja predpisuje skrbno ravnanje z okoljem in tudi sankcioniranje odgovornih za onesnaževanja. Meritve količin svinca in kadmija in cinka v prašnih usedlinah na območju Celja že v letu 2004 kažejo spodbudne rezultate, zato mesto Celje ni zastrupljeno mesto, kot je izjavila predlagateljica. Ekologija ne sme postati politični populizem. Resnična prizadevanja rodijo sadove. Projekt zamenjave zemljine v več kot 10 vrtcih dokazuje dejstvo, da je proces ekološke sanacije dolgotrajen proces, ki zahteva znatna sredstva. Proces mora biti tesno povezan s prihodnjim razvojem lokalne skupnosti. Ponovno vloženi zakon se zdi kot populistični ukrep prvopodpisane Janje Sluga. Vlaganje kompleksnega zakona, izvedbeno, tehnično in finančno nedorečenega, tik pred koncem mandata, in to že drugič, ne glede na politično usmerjenost in pripadnost ne obrodi sadov. Vlada pod vodstvom Janeza Janše je skrbno prevzela dokončanje projekta sanacije zamenjave zemljin na območjih vrtcev, zagotovila sredstva za dokončanje projekta v višini 3 milijone evrov. To je tudi primer, kako se je prvotno zastavljen časovni cilj povečal za več kot še enkrat. Prizadevanja sedanje vlade gradijo na celotnosti potrebi lokalne skupnosti, zato so bili v času te vlade odobreni številni projekti za izboljšanje kakovosti življenja v Celjski kotlini. 630 milijonov evrov so redni projekti na območju Mestne Občine Celje. Že omenjena sanacija vrtcev, projekti poplavne varnosti, nasip Medlog – 3 milijone 113 tisoč evrov, poplavna varnost Savinje – 2 milijona 865 tisoč evrov, čiščenje komunalnih odpadnih vod, EU projekt v višini 4 milijone 717 tisoč evrov. V Slovenski demokratski stranki menimo, da Celje ni zastrupljeno mesto, v katerem ni mogoče vzpostaviti pogojev za varno življenje. Nasprotno, vsi ukrepi so namenjeni trajnostnemu razvoju, varnemu bivanju prebivalcev in gospodarskemu razvoju. To mnenje so zagovarjale vse odgovorne vlade, sedanja vlada pa je bila sposobna tudi uresničiti pester nabor projektov. Ekološko ozaveščanje pa je odgovornost vsakega posameznika, le tako se to prenese tudi na družbo. Hvala lepa. Hvala lepa. Robert Pavšič bo predstavil stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca. Izvolite. Hvala. Bomo z enim mahom odpihnili dve muhi in dali stališče za to in naslednjo točko dnevnega reda. V času od prejšnjega plenarnega zasedanja do današnjega smo se dvakrat dobili na zelo pomembni tematiki, to je okolje, na odboru za infrastrukturo. Obravnavali smo Predlog zakona o sanaciji v preteklosti onesnaženega okolja na območju Mestne občine Celje v Celjski kotlini in Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu. Oba zakona sta v okviru prve obravnave padla. Nista primerna za nadaljnjo obravnavo, tako je sklenila večina članov in članic teh odborov. Seveda nas je bilo veliko proti tej odločitvi, ampak na koncu je matematika oddelala svoje. Vsi, ki smo sodelovali na teh dveh odborih, smo lahko spremljali izrazito pomanjkanje argumentov in očitno živimo vsi skupaj v dveh zelo različnih svetovih. Ker je šlo pri predlogu o sanaciji Celja za 20 milijonov evrov vreden projekt, je to dejansko drobiž proti tistemu, kar smo poslušali v stališču pred mano. Kar se pa tiče frackinga v Petišovcih, pa nekih neposrednih finančnih učinkov na našo državo to ne bi imelo; bi imelo pa ogromne učinke na ljudi, ki tam živijo. Izgovori niso bili argumentirani. Samo en izgovor je bil, in to z vladne strani, in to je nenehno ponavljanje nesistemskosti. Ne vem, kako naj bi se sistemsko reševalo vprašanje sanacije Celja. Gre za eno območje, eno mesto. Lahko bi bil to precedenčni primer, lahko bi pokazali, kako se vzpostavlja dobro prakso za sanacijo podobnih območij po vsej Sloveniji. Ne pozabiti, nimamo samo Celja, imamo tudi Anhovo, imamo Zagorje, Hrastnik, Trbovlje, konec koncev tudi Poček. Ampak ne, sistemskost je vprašanje, ampak v tej sistemskosti ne vidimo sistemskosti, vidimo željo spreminjanja te države po želji samo enega. Okolje nima cene, zdravje nima cene, to so res poceni populizmi, ampak očitno jo ima. Na žalost pa je ne plačujemo z evri iz proračuna, plačujejo jo tisti, ki živijo na teh območjih,

In čeprav Slovenija v primerjavi z drugimi državami še vedno zagotavlja zdravo okolje za bivanje, pa obstajajo v naši državi območja, ki so okoljsko močno degradirana, obremenjena z onesnaženostjo, z nevarnimi odpadki tako v vodi, zemlji kot tudi zraku. Celje ter Celjska kotlina sta na podlagi izsledkov strokovnih analiz iz davnega leta 1987 dokazano okolje, ki ga pesti onesnaženost in dolg težke industrije. Tu so v tleh prekoračene kritične mejne vrednosti karcinogenih snovi, ki ogrožajo ter onemogočajo zdravje, karcinogenih snovi, ki morijo z rakom. Baker je prekoračen v Celju 842-krat, cink

Na 17 hektarih območja stare Cinkarne, kjer je do 9 metrov globine 1,5 milijona kubičnih metrov večinoma zelo nevarnih odpadkov, je onesnaženost še stokrat hujša od te, kar sem prej povedal. Nikjer v Evropi, kolegice in kolegi, ni tako okoljsko onesnaženega območja sredi urbanega središča, kot je Celje, in stara Cinkarna se nahaja 200 metrov od avtobusne postaje in 500 metrov od bolnišnice, stanovanjskih blokov, vrtcev, šol. 1200 miligramov na kilogram kadmija je bilo analiziranega v enem izmed vzorcev, medtem ko ga je v naravnem okolju 0,2 do 0,4 mikrograma na kilogram. In pazite, opozarjam, da je zadnja analiza Zavoda za zdravstveno varstvo Celje iz leta 2013 – kje je že to v zaključku navedla: »Hkrati opozarjamo, da je potrebno pristopiti k reševanju problematike onesnaženosti celotnega območja stare Cinkarne takoj, celostno.« In še enkrat,

Kontaminirano prašenje iz območja Cinkarne prispeva k emisijam prašnih delcev tako PM10 kot PM2,5. In dokumenti, pridobljeni s strani Evropske komisije, opozarjajo, da je v Celju od 150 do 200 ton letno emisij rakotvornih prašnih delcev PM10 in še 25 do 40 ton mnogo bolj nevarnih delcev PM2,5. In v teh pogojih čakajo otroci in prebivalci Celja sistemsko rešitev od leta 1987. Koliko jih ni doživelo te sistemske rešitve. In nič niso do sedaj ukrenile aktualne oblasti oziroma pristojni, da bi zaščitili prebivalstvo pred prašenjem iz tega okolja in preprečili grozovito onesnaženje podtalnice. Zakaj podtalnice? Ker ena izmed analiz vzorcev podtalnice je pokazala na kar 120 tisoč mikrogramov cinka na liter te podtalnice, oblast pa bi morala v Sloveniji reagirati že, če bi bila ta onesnaženost 800 mikrogramov na liter. In analiziran prah na podstrešjih v Celju vsebuje 100-krat več kadmija in 50-krat več ostalih rakotvornih postulatov, kot je slovensko povprečje. Cinično, ampak ta podstrešni prah je zaradi visoke vsebnosti cinka označen kot kvalitetna cinkova ruda. Ob vseh jasno ugotovljenih podatkih še iz osemdesetih let prejšnjega stoletja in v rednem krvnem davku, ki ga za to plačujejo Celjani, do ustavno in zakonsko zapovedanega ukrepanja ne pride v Sloveniji. Ljudje pač naj umirajo oziroma z rakom plačujejo visoke, več desetmilijonske vsakoletne dobičke Cinkarne Celje, ki jih ta odvaja državi. Kako mali znesek bi pa bil potreben za realizacijo tega zakona. Predlog zakona o sanaciji v preteklosti onesnaženega okolja na območju Mestne občine Celje je bil vložen v zakonodajni postopek že v prejšnjem mandatu, žal njegovo sprejetje ni bilo uspešno kljub krvnemu davku in življenjem, ki ga Celjani za to plačujejo. Moram reči, da v Poslanski skupini Socialnih demokratov se je zakonske cilje in rešitve prepoznalo kot dobre in zakonski predlog se je tudi podpisal s strani vseh socialnih demokratov. Na matičnem delovnem telesu se je tudi podprl ta zakon. In niso bili samo Socialni demokrati tisti, kar nekaj drugih poslanskih skupin je še to podprlo, predvsem pa strokovnjaki in civilne iniciative. In za Socialne demokrate je nastopil skrajni čas, da država sistematično in aktivno pristopi k reševanju onesnaževanja okolja in prostora po celotni Sloveniji, saj – kot že rečeno – ni samo Celjska kotlina tista, ki nosi breme preteklosti in težkih industrij.

Hvala za besedo. Lep pozdrav! Odbor za infrastrukturo je na seji na žalost zavrnil predlog zakona o sanaciji Celjske kotline, ki ga je v parlamentarno obravnavo vložila nepovezana poslanka Janja Sluga. Predlog zakona je koalicija na prvem koraku zrušila, četudi je jasno, da je Celje tretje največje slovensko mesto s skoraj 40 tisoč prebivalci, zgrajeno na zemlji, ki je polna nevarnih ostankov težke industrije. Na območju, v katerega danes ne bi zasadili niti lopate, stojijo naselja in vrtci s svojimi igrišči in zelenjavnimi vrtovi. Celjske oblasti, okoljsko ministrstvo in zdravstvene inštitucije vsi pristojni vedo, kako zastrupljena je Celjska kotlina, zares zgane se pa nihče, četudi ljudje v Celju pogosteje zbolevajo in umirajo za rakom, o čemer priča register raka, ki je v Celju bistveno višji kot drugod v Sloveniji, če pri tem odmislimo še nekaj črnih točk, kot so Anhovo, Jesenice, Idrija, Zasavje. Poglejmo primer odlagališča titanove sadre na Proseniškem, kjer leži okoli 5 milijonov ton titanove sadre, še danes pa tja odlagajo nevarne odpadke iz nove Cinkarne, ki v okolje spušča produkte, ki okolje obremenjujejo. Problematično je predvsem kontaminirano prašenje. Sistematičnega nadzora nad zemljo, podtalnico, zrakom pa še kar ni, čeprav stroka vseskozi opozarja, da je čim prejšnja sanacija nujna. Citiram: »Onesnaženost kmetijskih in urbanih zemljišč ostaja trajen problem. Prav tako ostaja nesanirano opuščeno industrijsko območje stare Cinkarne. Posebnosti v Celjski kotlini predstavljajo največjo grožnjo javnemu zdravju, kar kliče po hitri in celostni rešitvi, zato je takojšnje sprejetje ukrepov za sanacijo prioritetna naloga države in lokalne skupnosti.« Tako ugotavlja predlagateljica, ki se zaveda, da je stanje onesnaženosti Celjske kotline tako kritično, da terja takojšnje ukrepanje. In zato bi bilo treba ta zakon sprejeti in s tem se v Levici več kot strinjamo. Ne moremo pa mimo tega, da zavedanje, da je potrebno takojšnje ukrepanje, ni od včeraj. V zakonu so navedene raziskave in članki, ki onesnaženost Celjske kotline potrjujejo. Te so iz let 1999, 2002, 2006, 2012 in 2017. Že v mandatu Cerarjeve vlade je Janja Sluga vedela, da je takojšnje sprejetje ukrepov za sanacijo prioritetna naloga države in lokalne skupnosti, a je zakon o sanaciji Celjske kotline vložila tik pred volitvami, ko ni več mogel biti sprejet. Sejo odbora so takrat zaradi neprimernosti sprejemanja zakona tik pred volitvami obstruirali njeni koalicijski partnerji SD in Desus in NSi, ki je v prvi obravnavi predlog zakona podprla. Samo Levica in SMC sta kljub vsemu še podpirali in ostali v bran zakonu. Kar preseneča, pa je, da je predlagateljica bila koalicijska poslanka naprej v vladi Marjana Šarca, kjer je imela njena stranka celo ministra za okolje, najprej Lebna, potem Zajca; sanacija Celjske kotline pa ni prišla na dnevni red Vlade. Ko se je vlada marca 2020 menjala, je bila še naprej koalicijska poslanka v novi vladi, pa spet nič. Šele po izstopu iz SMC, zatem pa še iz poslanske skupine je predlagateljica končno ponovno vložila poslanski zakon o sanaciji Celjske kotline. Zakon je bil vmes resda umaknjen in dopolnjen, kar je sicer zelo dobro, pa vendar je ta zakon, kot že videno, na žalost prišel v obravnavo tik pred volitvami in ponovno pogorel. To je tudi razlog, zakaj se v Levici nismo hoteli podpisati pod zakon, ki smo ga, ki ga in ki ga bomo podpirali še naprej, ker so rešitve v njem dobre. Skratka, iz mandata v mandat, tik pred iztekom štiriletke obravnavamo zakon, ki ga potem nikakor ne sprejmemo, ljudje v Celjski kotlini pa ob gluhih vladnih koalicijah, levo- in desnosredinskih, še naprej dihajo zastrupljen zrak, še naprej uživajo zastrupljene vrtnine, še naprej zbolevajo in umirajo za rakavimi obolenji pogosteje kot drugod, otroci pa se še naprej igrajo na smrtno nevarni kontaminirani zemljini otroških igrišč.

Hvala za besedo, podpredsednik. Spoštovani kolegice in kolegi! Predlog zakona o sanaciji v preteklosti onesnaženega okolja na območju Mestne občine Celje v Celjski kotlini vsebuje sanacijske ukrepe za območje stare Cinkarne Celje in posamične dele okolja oziroma tal na širšem na širšem območju Mestne občine Celje, ki so tako onesnažena s težkimi kovinami, da to škoduje zdravju ljudi. V Novi Sloveniji menimo, da žal predlog le parcialno rešuje problematiko onesnaženih območij v Celjski kotlini zaradi dolgoletne industrijske dejavnosti in se osredotoča zgolj na območje stare Cinkarne in nekatera druga območja v Mestni občini Celje, ne vključuje pa prav tako onesnaženih območij v okoliških občinah, na primer Štore in Šentjur. Že tako gre z zakonskim urejanjem sanacije onesnaženih območij za odstop od ureditve v Zakonu o varstvu okolja, ki Vlado pooblašča, da del okolja ali posamezno območje s predpisom določi kot degradirano okolje. Na ta način je Vlada že sprejela Odlok o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini. Tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora je mnenja, da se potrebne sistemske pravne podlage k sanaciji Celjske kotline lahko smiselno vključi v Predlog zakona o varstvu okolja ki, kot vemo, v četrtek začenja parlamentarno proceduro. Zato se nam v Novi Sloveniji sprejemanje takega zakona, in še to zgolj samo za del širšega onesnaženega območja, ne zdi smiselno, saj predlog tudi ne upošteva že izvedenih ukrepov in aktivnosti v izvajanju. Ni zanemarljivo, da je Ministrstvo za okolje in prostor v letu 2019 pristopilo k sanaciji zemljine vrtcev v Mestni občini Celje. Sanacija je bila do sedaj izvedena že v štirih vrtcih, do konca letošnjega leta pa je sanacija zemljine predvidena še v štirih vrtcih Mestne občine Celje. Vsekakor pa je območja v Celjski kotlini, onesnažena s težkimi kovinami, nujno treba čim prej sanirati. Okolje moramo varovati in ohranjati za mlajše generacije in prihodnost. Spoštljivo ravnanje z našim okoljem, rodovitno zemljo, pitno vodo in živalskim svetom ter raznolikostjo vrst je naš cilj. Varovanje okolja, živali, živalskih vrst in virov pa je naša skupna naloga, ki se jo mora lotiti vsak posameznik. Varujmo naravni življenjski prostor in ga ohranimo za naše potomce. To je naša skupna odgovornost. Hvala lepa. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. V skladu z razlago Komisije za poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor ugotavlja, da je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila skupina 39 poslank in poslancev s prvopodpisano Natašo Sukič. Predlog zakona je kot matično delovno telo na 1. nadaljevanju 35. seje 19. januarja 2022 obravnaval Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor. Ker po končani razpravi odbor členov predloga zakona ni sprejel, je bila druga obravnava predloga zakona na seji delovnega telesa končana. Besedo imajo predstavniki poslanskih skupin za predstavitev stališč. Dušan Šiško bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke. **DUŠAN Spoštovani! V Slovenski nacionalni stranki ocenjujemo, da je bilo že veliko izrečenih besed o tej pereči tematiki tudi v tem hramu demokracije, a na žalost premalo dejanj v praksi. Tisti, ki menijo, da obstaja varni fracking, se prav gotovo globoko motijo. Zagotovo dejstvo je, da je fracking oziroma hidravlično lomljenje v severovzhodnem delu Slovenije treba, enostavno rečeno, v celoti prepovedati. Absolutno smo za to, da se že dokončno preprečijo načrti britanske multinacionalke za vrtanje v prekmurskih Petišovcih v občini Lendava. Vlada že lep čas samo govori o svojem predlogu sprememb Zakona o rudarstvu, ki naj bi prepovedal zgolj obsežno hidravlično lomljenje. Zakon je resda vložen, vendar je tudi pisan na kožo tujcem, in takega ne bomo mogli podpreti v Slovenski nacionalni stranki. Mi iz raznih koncev Slovenije iz varne oddaljenosti čisto drugače gledamo na stvar, Prekmurci pa bodo morali s tem dan za dnem živeti, če se zloglasnega frackinga ne prepove. Si sploh predstavljate posledice, ki jih lahko fracking pusti v njihovem okolju, da o okoljski katastrofi niti ne izgubljamo besed?! Ljudje, prebivalci oziroma državljanke in državljani Republike Slovenije imajo pravico živeti v zdravem okolju, imeti neoporečno čisto pitno vodo. Tudi znanstvene raziskave kažejo, da je fracking škodljiv za okolje. Na nas, poslankah in poslancih, je, ali bomo dali prednost tuji gospodarski družbi, ki nas, po domače povedano, vrti okoli prsta, ali ljudem, ki živijo pri nas in so že tako odrinjeni. Ustava nam zapoveduje, da zaščitimo pravice naših državljank in državljanov, kar si po našem mnenju tudi zaslužijo. Več kot na dlani je, da fracking predstavlja okoljsko in družbeno tveganje, rizik, prav tako pa tudi ni v skladu z zmanjšanjem toplogrednih plinov. Številne tuje države po celem svetu so prepovedale fracking, zakaj ga potemtakem ne bi še mi. Roko na srce, fracking ni v javnem interesu prebivalk in prebivalcev Prekmurja niti državljank in državljanov Slovenije. Slovenski nacionalni stranki ne poznamo človeka, ki bi si v naslednjih letih želel morebitnih potresov, onesnažene lokalne vode, zraka, zemlje. Tej gromozanski škodi je treba reči odločen »ne«, za tem trdno stojimo in vedno bomo. Slovenci smo se v svoji zgodovini že prevečkrat zafrknili, ko smo brezglavo klonili interesom tujega dobičkonosnega kapitala. Skratka, če vse skupaj strnem, v Slovenski nacionalni stranki ugotavljamo, da je prepoved frackinga v Sloveniji edina prava odrešilna bilka, ki jo zagovarjamo, saj nam je še kako mar za varovanje okolja in za tamkajšnje ljudi, ki nam bodo vsekakor izkazali hvaležnost. lepa. Janez Moškrič bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvolite. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem! Predlog zakona določa, da ni možno pridobiti dovoljenja za rudarske pravice izkoriščanja ogljikovodikov z vbrizgavanjem vode z dodanimi dodatki pod pritiskom. Predlagano besedilo dopušča vbrizgavanje vseh drugih medijev. Pri globinskem vrtanju pri geoloških ali geomehanskih raziskavah poteka vrtanje z izplako, ki nevtralne delce dviguje in vzdržuje stabilnost vrtine. Predlog zakona v 2. členu določa usklajevanje z določbami novele veljavnega dovoljenja za raziskovanje in rudarske pravice za izkoriščanje ogljikovodikov. Možno je spremeniti koncesijske akte, če so izpolnjeni pogoji, določeni z Ustavo. Ta pogoj trenutno ni izpolnjen. Predlog zakona si želi uskladitev veljavnih dovoljenj z določbami predloga zakona. Takšnih dovoljenj trenutno ni. Predlog zakona ne predvideva uskladitve veljavnih dovoljenj. Če bi predlog zakona iskal tudi tako uskladitev, bi morali z zakonom ustrezno rešiti povračilo sredstev koncesionarju, kar bi poseglo v njihove pridobljene pravice. Pri sprejemanju predlaganih sprememb posežemo v pravice koncesionarjev. Poseg je sporen zaradi varstva načela in spoštovanja prava, kateri izhaja iz 2. člena Ustave, in načela pravne države. Mnenje naše stranke je, da predlog zakona ni primerno formuliran in se ne upošteva finančnih posledic zaradi pridobljenih pravic. Znano je, da je v Sloveniji trenutno dana samo ena koncesija za izkoriščanje nafte in zemeljskega plina. V tej izdani koncesiji je izdana tudi odločba za izkoriščanje, tam pa ni navedeno, da se ogljikovodiki izkoriščajo z vbrizgavanjem vode ali vode z dodanimi kemičnimi primesmi pod tlakom. Take posege omejuje že okoljska zakonodaja. Preden se izvede kakšen tak poseg, je treba pridobiti okoljevarstveno soglasje in izvesti vplive na okolje. To pa je za nekatere posege zaradi velikosti in obsežnosti obvezno. Na Odboru za infrastrukturo, okolje in prostor je bil predlog zakona o rudarstvu s prvopodpisano Natašo Sukič zavrnjen, zato zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Vlada je obljubila in tako pripravila tudi nov celovit predlog zakona o rudarstvu, ki se nanaša tudi na upravljanje z mineralnimi surovinami, in sicer prepoved obsežnega hidravličnega lomljenja. Tako predlagana novela odpravlja nekatere sistemske pomanjkljivosti veljavnega zakona. Poenostavlja in skrajšuje nekatere postopke, tiste, ki so bili nejasno urejeni, pa doregulira. Na ta način bodo postopki, ki jih novela ureja, jasnejši

Gospod podpredsednik, spoštovani poslanke in poslanci! Večina v tem državnem zboru podpira zaščito Prekmurja, Pomurja in Slovenije. Večina v tem državnem zboru, ki nas ima 47 glasov, to smo Socialni demokrati, stranka Levica, LMŠ, SAB, nepovezani in stranka SNS, to je 47 poslank in poslancev, podpira zaščito Prekmurja. In v prvem branju torej smo dobili dovolj glasov. Zaradi poslovniške zlorabe, ker posamezni odbori ne odražajo političnega razmerja na plenarnem zasedanju in ker ni sposobnosti, da bi bili podobni vsaj starejšim parlamentom, ki to priznavajo, primer Anglije, smo bili zaustavljeni na odboru za okolje že petič. In že petič zaradi manjšine v tem državnem zboru, ki so jo na odboru predstavljali SDS, Nova Slovenija, Konkretno in Desus, če se še tako imenujejo, ki imajo manjšino v tem državnem zboru, mimogrede, naš zakon podpirata tudi oba poslanca manjšin, smo bili zaustavljeni pri zaščiti Prekmurja. Mi seveda ne bomo obupali; bomo vztrajali – vztrajali in uspeli. Nas žalosti, ker niso na razpolago čisti argumenti. Mi smo predlagali in zahtevali, da se soočijo stališča držav, ki so že prepovedala, njihovih strokovnjakov, uradnikov, s stališči naše vlade, ki trdi, da niso prepovedali. Tega niso želeli izpeljati. Tisto, kar nas dodatno skrbi, je, da je podaljšanje koncesije bilo prikrito podaljšanje, preko podtaknjenca v enem od PKP-jev. Vladajoči so ves čas govorili – kaj se trudite, vas 47 poslank in poslancev, ko koncesija tako in tako maja tega leta umre. In kaj so naredili? Prikrito preko PKP-ja so jo podaljšali. Ob dejstvu, da je nekdo sprožil v Prekmurju načrtne govorice, da 47 poslank in poslancev želi v Prekmurju zaustaviti izkoriščanje geotermije, čeprav je v zakonu o prepovedi frackinga govora samo o ogljikovodikih; nam pa to dokazuje, da so v ozadju res neki drugi interesi, ki pa niso interesi zaščite okolja, zlasti pa ne zaščite prebivalk in prebivalcev Prekmurja, Pomurja in celotne Slovenije. Kaj storiti? Seveda, če bo sploh prišlo do tega, pa dovolite na izrazu, lažnega zakona o rudarstvu, rudarjenju od Vlade, ki bi naj prepovedoval fracking tako, da ga eksplicitno dopušča, bomo z amandmaji želeli narediti to, kar nas je, spoštovani poslanke in poslanci, pozvala tudi Zdravniška zbornica Slovenije

o prepovedi hidravličnega lomljenja z namenom pridobivanja zemeljskega plina oziroma ogljikovodikov. Poziv na treh straneh, poziv, kjer zdravstveni delavci navedejo vse nevarnosti in zahtevajo to, kar tudi zahtevamo mi – uporabo previdnostnega načela. Ja, Prekmurje ste ponovno pustili na cedilu,

Hvala lepa. Lep pozdrav! Vlada je pred kratkim, na večerni dopisni seji sprejela svoj predlog zakona o rudarstvu, ki predvideva prepoved hidravličnega lomljenja oziroma frackinga, a je pri tem zamolčala, da uvaja razliko med obsežnim in manj obsežnim frackingom, medtem ko naj bi prvega prepovedala, drugega še vedno dovoljuje in očitno tudi podpira. Kaj to v resnici pomeni? Če sklepamo po dosedanjem delovanju vlade Janeza Janše, ta s predlogom zakona želi zakonsko sicer prepovedati fracking, kar je v soglasju z večino prebivalcev Prekmurja in Slovenije, hkrati pa omogočiti britanski korporaciji Ascent Resources, da nadaljuje s svojo eksploatacijo plina v Petišovcih, prav tako seveda s frackingom, manj obsežnim frackingom, po interpretaciji vlade, ker naj bi šlo za manjši poseg v okolje, ki naj ne bi povzročal okoljske katastrofe in naj ne bi imel negativnih učinkov na zdravje okoliškega prebivalstva. Potem ko je vlada v PKP9 podtaknila oziroma skrila predlog za podaljšanje sklepanja pogodb s koncesionarji za leto in pol, kar pomeni, da bi korporacija Ascent Resources, bi ji koncesija potekla letos maja, imela dovolj časa, da dobi vsa potrebna soglasja in prične s frackingom v Petišovcih pridobivati zemeljski plin, s to zadnjo potezo vlada še enkrat kaže seveda svoj pravi obraz. Vladi ni mar ne za državo, ne za ljudi in ne za okolje, zanima jo le umazani biznis; in to kljub dejstvu, da vse več držav fracking prepoveduje, med njimi tudi Velika Britanija, odkoder korporacija Ascent Resources prihaja. Varnega frackinga ni. Vse oblike frackinga, ne glede na obseg, imajo vrsto škodljivih učinkov. Če se v globini 3 tisoč ali več metrov kaj zalomi, posledic praktično ni več mogoče sanirati, saj razlitje strupenih snovi onesnaži podtalnico in s tem pitno vodo ter ogroža zdravje lokalnega prebivalstva. Fracking povzroča potrese in uničuje ekosisteme in biosferna območja, onesnažuje zrak, pri hidravličnem lomljenju ostaja odpadni mulj, ki vsebuje strupene sestavine, kot je barit, pa tudi ogljikovodike, radioaktivne snovi in težke kovine. In nenazadnje fracking vpliva tudi na podnebne spremembe. Emisije metana, ki se sproščajo med frackingom, pomembno prispevajo k segrevanju ozračja. Edini način, da se fracking trajno prepreči, je, da se zakonsko prepove. Zato smo v Levici skupaj z opozicijo KUL že petič predlagali novelo Zakona o rudarstvu, s katerim bi v Sloveniji trajno prepovedali pridobivanje zemeljskega plina s frackingom. 25. novembra je Državni zbor s 46 glasovi »za«, tudi ob podpori poslancev Poslanske skupine SNS in obeh manjšinskih poslancev, in 41 »proti« sklenil, da je naš predlog za prepoved frackinga v Sloveniji primeren za nadaljnjo obravnavo. Predlog je z večino podprla tudi Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. O našem predlogu za prepoved frackinga v Sloveniji je zatem razpravljal Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor Državnega zbora. V Levici smo pričakovali, da bodo poslanci koalicijskih strank SDS, NSi in nekdanje SMC slišali klic prebivalcev, okoljevarstvenikov, opozicije, zahteve občine Lendava, da se fracking enkrat za vselej in dokončno prepove. Pričakovali smo, da bodo tudi koalicijski poslanke in poslanci zmogli kanček samostojne presoje ter se odločili za zaščito prekmurskega okolja in ljudi pred škodljivo in umazano industrijo. Pa niso. Z nepravično zastopanostjo v pristojnem telesu Državnega zbora in z izigravanjem demokracije so cinično v posmeh ljudem povozili jasno večinsko voljo poslank in poslancev Državnega zbora, ostali so gluhi za klice ljudi iz Prekmurja, ki so tisti, ki bodo nosili posledice frackinga, če oziroma ko se karkoli zalomi. Vendar pa ljudem iz Prekmurja obljubljamo – ne bomo odnehali. Kot rečeno, varnega frackinga ni. Treba ga je dokončno in v celoti prepovedati. Hvala lepa. lepa. Stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati bo predstavil Mihael Prevc. Izvolite. Še enkrat hvala za besedo. Ko že petič v zadnjem času obravnavamo opozicijski predlog zakona o rudarstvu, moramo nenehno poslušati, kako je fracking nevaren, in smo poslanci koalicije, ki ne podpiramo tega predloga, predstavljeni kot največji uničevalci okolja in narave. Fracking ima vsekakor negativno konotacijo, a veliko ljudi sploh ne ve, kaj to pravzaprav pomeni. Strokovnjaki s tega področja zatrjujejo, da je postopek lomljenja slojev peščenjakov zmotno enačiti s hidravlično obdelavo skrilavcev velikega obsega oziroma frackingom, kot ga izvajajo v Združenih državah Amerike. Ker gre za trde geološke strukture z majhno vsebnostjo plina, so za uspešen postopek potrebne velike količine vode s kemičnimi primesmi. Nasprotno pa pri geoloških strukturah v Prekmurju gre za peščenjake, ki imajo slabo prepustnost. To pomeni, da tam za črpanje plina potrebujejo izjemno majhno stimulacijo z majhnimi količinami vode, ki ima minimalen vpliv na okolje. Prav tako pa se kemične primesi v zadnjem času nadomešča s primesmi naravnega izvora. Več vidnih prekmurskih gospodarstvenikov nam je zaupalo, da nasprotujejo predlaganemu zakonu, saj jih skrbi, da bi bilo s sprejetjem zakona onemogočena izvedba geotermalnih vrtin. Vlada Republike Slovenije pa je pred kratkim v Državni zbor poslala predlog novele Zakona o rudarstvu, ki bistveno bolj sistematično in kompleksno rešuje problematiko tako imenovanega frackinga. Z vladno novelo se prenaša pristojnosti nosilcev urejanja prostora za prostorsko načrtovanje na lokalnem nivoju z ministrstva, pristojnega za rudarstvo, na Geološki zavod Slovenije. Dodatno se ureja tudi vprašanja, ki se nanašajo na upravljanje z minimalnimi surovinami, daje se podlage za podaljšanje obstoječih rudarskih pravic v posebnih primerih, kot so obsežni pridobivalni prostori, pri katerih izkoriščanje poteka postopoma, po posameznih poljih. Na novo pa je reguliran tudi postopek opustitve izkoriščanja mineralov, dodatno pa je urejeno področje inšpekcijskega nadzora in uvedene podlage za učinkovitejše ukrepanje nelegalnih kopov. Poglavitne rešitve vladne novele zakona pa je prepoved obsežnega hidravličnega lomljenja. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, ki je pripravil celostno novelo Zakona o rudarstvu, pa opozarja še na en kompleksen vidik, ki ste ga v opozicijskem predlogu izpustili, in sicer na vrtine. Če bomo namreč prepovedali vrtanje, potem tudi za morebitne druge dejavnosti, predvsem geotermijo in zahtevnejše geološke raziskave, enostavno nimamo več manevrskega prostora. Seveda pa moramo biti pozorni tudi na v preteklosti sklenjene dogovore in imeti v uvidu tudi to, da ta trenutek poteka tožba proti Republiki Sloveniji. V Novi Sloveniji – krščanskih demokratih iz zgoraj navedenih razlogov na matičnem delovnem telesu opozicijske novele Zakona o rudarstvu nismo podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Mag. Andrej Rajh bo predstavil stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek. Izvolite. **MAG. Spoštovani predsedujoči, kolegice poslanke in poslanci! Zdravo okolje, varovanje okolja in varnost ljudi ter njihovo pravico do čistega okolja bomo v Poslanski skupini SAB vedno postavljali na prvo mesto. Smo socialno-liberalna stranka s poudarjeno socialno noto in zavezani k skrbi za človeka in zdravo okolje; in temu primerna so naša prizadevanja že od nekdaj. Pri tem velja denimo izpostaviti leto 2016, ko je bila na našo pobudo pravica do pitne vode zapisana v Ustavo. Svoje stališče o predlogu zakona o rudarstvu smo v poslanskih skupinah demokratične opozicije predstavili že večkrat, ob vsakokratni vložitvi zakona. Že to je dovolj jasno izrazilo naše prepričanje: fracking je treba prepovedati. Pri vsaki vnovični vložitvi zakona tako ni šlo za kljubovanje ali nagajanje Vladi, temveč preprosto za vztrajanje pri tem, da uzakonimo rešitev, ki ima lahko daljnosežen vpliv na prebivalstvo severovzhodne Slovenije. Škodljivost tehnologije frackinga prepoznava vedno večji del Evrope. To, da je škodljiva, ni predpostavka, temveč dejstvo. Njene posledice se kažejo v različnih posledicah za okolje. V tujini beležijo povečanje bisezmične aktivnosti, posedanje, onesnaženje vode, če navedem le nekatere. Po našem mnenju je bila edina ustrezna rešitev, povezana s prepovedjo frackinga, tista, ki smo jo predlagali v opoziciji, in to je popolna prepoved frackinga. Rešitev, ki jo s svojo različico zakona predlaga ministrstvo, je po našem mnenju diskutabilna. Ne strinjamo se, da bo zadoščala že prepoved obsežnega hidravličnega lomljenja, saj to v praksi pomeni, da bi bil fracking pod določenimi pogoji še vedno dopusten. V svojem mnenju o zakonu nam je pritrdila tudi Zdravniška zbornica Slovenije, ki prav tako poziva k popolni prepovedi frackinga z namenom pridobivanja zemeljskega plina oziroma ogljikovodikov iz peščenjaka. Poudarjajo, da pri tem obstaja tveganje nesreč in onesnaženja okolja ter ogrožanja zdravja ljudi s kemikalijami. V svojem mnenju so denimo opozorili, da ljudje na območjih, kjer se izvaja hidravlično lomljenje, pogosteje zbolevajo za rakavimi obolenji. Kot primer izpostavljajo levkemijo pri otrocih in razvojnimi obolenji novorojenčkov, saj da lahko mešanica vbrizganih kemikalij, načrpanih ogljikovodikov in kemikalij v odpadni vodi vsebuje toksične, kancerogene in teratogene kemikalije in kemijske povzročitelje hormonskih motenj, ki povzročajo tveganje za nastanek številnih bolezni. Ali je pri tem treba še sploh kaj dodati? V preteklih dveh letih smo ničkolikokrat slišali, da je treba poslušati stroko. Poslušajmo jo tudi tokrat in hidravličnemu lomljenju v celoti recimo ne. S tem bomo v največji možni meri zavarovali zdravje ljudi in preprečili degradacijo okolja. Svojo borbo za prebivalstvo severovzhodne Slovenije bomo nadaljevali ob obravnavi vladnega zakona, ko bomo skušali z amandmiranjem zakona zaostriti merila glede frackinga in slednjega po vzoru lastnega zakona v celoti prepovedati. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. V skladu z razlago Komisije za poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor ugotavlja, da je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in prekinjam 29. sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 9. uri. Lep pozdrav! Hvala